Milorad (HNS)** I prelazimo na - Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja, prvo čitanje PZ br. 170 Predlagatelj zakona je Vlada RH.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

Da izvolite, zamjenica ministara Ana Mrak Taritaš. Izvolite zamjenice ministra. Pred nama je Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja. Ova izmjena i dopuna se odnosi na usklađenje ovog zakona sa Zakonom o opće upravnom postupku, zamjenu izmjenu nazivlja ministarstva i izmjenu nazivlja kaznenih odredba u prekršajne odredbe i ono što je najvažnije, a to je da se rok za primjenu ovog zakona produžuje s kraja godine na 30.lipanj iduće godine te 30.lipanj iduće je godine je rok iz razloga što što očekujemo donošenje novog Zakona o prostornom uređenju odnosno gradnji u koji ćemo ugraditi i ovaj zakon i sve dobre mjere koje su u njemu. Hvala vam lijepo. Hvala i vama zamjenice ministra. Da li žele izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ukoliko ne, prelazimo na raspravu po klubovima. Prvi je u ime kluba SDP-a Vedran Babić. Izvolite kolega. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče, zamjenice ministra, kolegice i kolege zastupnici. Zakon o postupanjima i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja stupio je na snagu 25. lipnja 2009.godine njime se u svrhu poticanja ulaganja u području gradnje uređuje gradnja, izdavanje akata za građenje, uporabu i uklanjanje građevina za koje se prema Zakonu o prostornom uređenju uređenju i gradnji izdaju lokacijska dozvola i potvrda glavnog projekta te provođenje upravnog i inspekcijskog nadzora. Ciljevi ovog zakona jesu: omogućiti početak gradnje gospodarskih značajnih građevina u što kraćem roku, odnosno 45 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva za izdavanje rješenja za građenje; omogućiti uključivanje javnopravnih tijela u pripremi projektne dokumentacije prije podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja; povećati odgovornost sudionika gradnje, osobito projektanata i investitora tijekom pripreme projektne dokumentacije; organizirati nadležna upravna tijela jedinica regionalne i lokalne samouprave da pravovremeno vode postupke i izdaju rješenja; povećati koordiniranost nadležnih javnopravnih tijela koje sudjeluju u postupku izdavanja rješenja; pratiti i nadzirati postupak izdavanja akata za građenje i sankcionirati neučinkovitost postupanja. Sa stajališta struke slobodno mogu zaključiti da je donošenjem ovog zakona ispunjen vjerojatno najvažniji cilj, a to je skraćenje roka za donošenje dozvole, odnosno rješenja za građenje na prihvatljiv rok, točnije maksimalno 45 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Nažalost, ovaj zakon nije ispunio sva svoja očekivanja, naime 400-tinjak izdanih rješenja u prvoj godini nakon što je zakon donesena potvrđuje tu činjenicu. Svjetska kriza i naša ondašnja nespremnost da odgovorimo na istu glavni je razlog zašto nije u cijelosti ispunio svoju svrhu. Zadnjom izmjenom zakona … i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja iz studeno 2010.godine produženo je važenje istog zakona za dvije godine, odnosno do 31. prosinca 2012. Danas Danas također imamo prijedlog produženja važenja ovog zakona do 30.lipnja 2013. koji svojim učincima može posebno pozitivno djelovati na ubrzanje protoka kapitala i poticanje posustalih izravnih ulaganja u području gradnje te je potrebno i dalje osigurati iste zakonske uvjete uvjete do navedenog roka. Nadalje, ostale izmjene zakona tehničke su prirode te se usklađuju sa zakonom o ustroju i djelokrugu ministarstava i drugih tijela državne uprave kojim je propisano da Ministarstvo zašite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva prestaje s radom, a njegove poslove za upravna područja prostornog uređenja i gradnje preuzima Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja. Također, odredbe važećeg zakona nužno je uskladiti sa zakonom o općem upravnom postupku te s odlukom o usklađivanju prekršajnog zakonodavstva Republike Hrvatske s kaznenim zakonom, a kojom odlukom je propisana obveza stručnih nositelja izrade propisa da u pripremi nacrta prijedloga propisa koji sadrže prekršajne odredbe iste uskladi s Kaznenim zakonom na način da se izbjegne preklapanje zakonskih opisa prekršaja i kaznenih djela. I na kraju, Klub zastupnika SDP-a podržat će ovaj prijedlog zakona o izmjenama zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja. Hvala. Hvala i vama kolega. U ime kluba HNS-a, Liberalnih demokrata Ivica Mandić. Izvolite kolega. **Mandić, Gospodine potpredsjedniče, uvažena zamjenice ministra prostornog uređenja i graditeljstva. Ovaj zakon koji je tema današnje rasprave i prijedlog njegovih izmjena veže se na zakonsku regulativu iz 2009. i 2010. godine. Ove izmjene koje su pred nama nisu velike izmjene, ali one otprilike odgovaraju na stvarnost u kojoj dolazi do ovih izmjena. Neke od izmjena su čisto tehničke naravi, neke od izmjena su usklađivanje ali u biti ovaj zakon svkaako mi kao klub HNS-a ćemo bezuvjetno podržati jer sve aktivnosti i sva poboljšanja zakona i kao i novi zakoni koje donosimo u Saboru, a koji idu u smjeru uređenja jasnoće zakona, čiji je cilj olakšanje procedura, dobivanje potrebnih dokumenata, odnosno pomoći investiranju u gospodarstvu. Sa novim zakonom se postiže i bolja efikasnost. Analizom rezultata primjene zakona, kao i praćenje stanja u području graditeljstva i prostornog uređenja jasno ukazuje da je od velike važnosti prihvatiti predloženi zakon. Ovim zakonom posredno se djeluje i na ubrzanje protoka kapitala i poticanje izvornih ulaganja u području gradnje. Zakonom o postupanjima i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja, Narodne novine 127/2010.koji je na snazi do 31.12. predloženo je ovim zakonom da se on produžuje i njegovo važenje je do 30.06.2013. sa osiguranim istim zakonskim uvjetima gradnje. Moram bit odgovoran i objektivan u iznošenju činjenica da jednu vrlo veliku prepreku u realizaciji projekata tj. investicija čini priprema dokumentacije, kako u narodu od milja zovu papirologijom. Ona je nekad velika kočnica, a nekad i onemogućava pokretanje investicija do izdavanja potrebne dokumentacije. Potrebno je i dalje voditi izuzetnu brigu o čuvanju najvrjednijeg hrvatskog resursa, a to je prostor i u značajnoj mjeri raditi na smanjenju procedure u dobivanju potrebnih dokumenata. Bitno je naznačiti da se zakon odnosi samo na objekte za čiju je gradnju bila potrebna lokacijska dozvola, a nakon lokacijske dozvole da ishođenje potvrde glavnog projekta. Ovaj zakon nije se odnosio na obiteljske zgrade do 400 m kvadrata kao ni na poljoprivredne objekte do 600 m kvadratnih, a niti na važne strateške, ključne infrastrukturne projekte u RH. Cilj zakona je smanjiti vrijeme izdavanja potrebnih dozvola. Člankom 3. i 4. su vezani usklađeni su prema Zakonu o djelokrugu i ustrojstvu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave NN 150/2011. 150/2011. i 22/2012. Prema toj uredbi Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja dobiva ingerenciju i ovlasti, ono što je nekad bilo u okviru Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja. Također, predloženim zakonom u članku br. 5. predmetni zakon se usklađuje sa Zakonom o općem upravnom pravnom postupku. Ovdje je bitno da u ovom članku značajno se ide na ruku podnositeljima zahtjeva kod predaje uredne dokumentacije. Ukoliko nadležno tijelo državne uprave ne odgovori u 8 dana tada se prije smatralo kao negativan odgovor. Ovom prilikom podnositelj zahtjeva ima pravo direktno se odmah žaliti Ministarstvu prostornog uređenja i graditeljstva i taj puta Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja direktno odlučuje o tome. Tu je također bitno su određene sankcije prema tijelima državne uprave koje u roku ne odrade poslove. Mislim da je to svakako dobra stvar i da na ovakav način se značajno ubrzava postupak ishođenja potrebne dokumentacije za izgradnju i u biti pomaže značajnije u ulaganje u graditeljstvo. To je regulirano člankom 29., a člankom 43. su kao novina pitanje kaznene odredbe. Ovdje da ukratko rezimiramo da sa ovim zakonom pod broj 1. se usklađuje djelokrug rada Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, pod 2. da je produženjem rokova važenja ovoga zakona do 31. lipnja 2013. godine i da je ovaj dio koji je vezan za upravno-pravni postupak. Završio bih da ćemo mi kao klub HNS-a u potpunosti podržati ovakav prijedlog, a da svakako ovo govorim da bi u nekakvom vrlo skorom vremenu trebali imati jedinstven zakon koji je vezan za graditeljstvo, jedan zakon koji je vezan za prostorno uređenje, a pogotovo velika boljka u RH su pitanje inspekcijske službe. Vjerujemo da ćemo kao Sabor u ovom sazivu sigurno rješavati i ovu problematiku koja će na najbolji način odgovoriti djelotvornosti državne uprave i djelotvornosti ministarstava jer na takav način bit će u najboljoj službi onima koji su korisnici, da li fizičkim ili pravnim osobama. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo u ime kluba HDZ-a Božidar Kalmeta. Izvolite kolega. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođo zamjenice ministra, kolegice i kolege. Klub HDZ-a podržava ovaj prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o postupanju i i uvjetima građenja radi poticanja ulaganja i glasovat će jasno za ovaj prijedlog izmjena zakona. Kao što je već rečeno prije ovaj zakon je donesen i stupio na snagu 25. lipnja 2009. godine, a onda Zakonom o izmjeni Zakona o postupanju u uvjetima građenja radi poticanja ulaganja koji je stupio na snagu u studenom 2010. godine produženo je važenje Zakona o postupanju i uvjetima gradnje do 31. prosinca 2012. godine tj. do kraja ove godine. Ono što bih ja htio reći je da je osnovni Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja donesen u vrijeme početka krize i recesije u RH te je u to te je u to vrijeme predstavljao jednu od proturecesijskih mjera koje bi trebale doprinijeti stvaranju povoljnijih uvjeta za izravna strana ili domaća ulaganja u RH. Ono što Ono što je i kolega prije mene rekao, evo i ja ću ponoviti, ali to je jasno da se zakon odnosio samo na objekte čija gradnja je zahtijevala ishođenje najprije lokacijske, a onda ishođenje i potvrde glavnog projekta što znači da se nije odnosila na obiteljske zgrade do 400 metara četvornih niti na poljoprivredne objekte do 600 metara četvornih, a isto tako niti na važne strateške ključne infrastrukturne projekte u RH za koju lokacijsku i građevinsku dozvolu je izdavalo Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva. Zapravo sam cilj donošenja zakona bio je da se čitava dokumentacija ishodi za 45 dana, stoga se onda i taj zakon nekako i zvao u žargonu sve u 45 dana, i tada je ministarstvo radilo istraživanje i istraživanja su potvrdila da do 60% investitora koji su podnijeli zahtjev u roku od 45 dana da je i ishodilo rješenje o gradnji. Isto tako treba napomenuti da je navedeno istraživanje pokazalo da su zahtjevi koji su odbačeni bili u najvećoj mjeri odbačeni zbog toga što investitor nije raspolagao dokazom da ima pravo graditi zbog neusklađenosti glavnog projekta sa prostorno-planskom dokumentacijom i posebnim uvjetima koji se izdaju u rješenju o gradnji. Drugi razlog je bio zbog toga što je građenje građevine započelo prije izdavanja odgovarajućeg akta nadležnog tijela pa je to na svojstven način predstavljalo za taj objekt i njegovu legalizaciju, a to je prema izvornom zakonu praktički praktički bilo zabranjeno ili zbog toga što su pojedini investitori pokušali kroz provedbu novog zakona dobiti i ishoditi odgovarajuća rješenja o građenju za objekte koji inače ne spadaju pod odredbe samog ovog zakona. Naime, činjenica je da je gotovo čitavo prošlo stoljeće praktički zanemarivana sustavna obnova katastra i zemljišnih knjiga u Republici Hrvatskoj i da je nesređeno imovinsko-pravno stanje na vrlo velikom broju čestica praktički onemogućavalo velika ulaganja što je nažalost, što Tek praktično nakon donošenja Zakona o katastru nekretnina sredinom 90.godina započela je u Republici Hrvatskoj sustavna katastarska izmjera, a koja je omogućila obnovu zemljišnih knjiga. Kako je taj postupak za mnoge jedinice lokalne, odnosno regionalne samouprave od krucijalnog značaja za razvoj, izgradnju temeljne infrastrukture, za podizanje poduzetničkih zona. Veliki je broj jedinica lokalne samouprave podnijelo Državnoj geodetskoj upravi zahtjev za izradu novog katastra nekretnina koje je preduvjet za obnovu zemljišnih knjiga, a to je onda pak preduvjet za ulazak investitora u izgradnju, odnosno u Republiku Hrvatsku ako se radi o stranim investitorima. Naime, u nesređenost zemljišno knjižnih stanja, drugi bitna preduvjet za investicije je izrada prostorno-planske dokumentacije nižeg reda. I to je činjenica koji proizlazi iz prostornog plana općina, odnosno grada, odnosno neke jedinice lokalne samouprave. Za daljnju provedbu i …/Govornik se ne razumije./… ovog zakona bitno je reći da je potrebno učiniti dodatne napore svih državnih tijela u Republici Hrvatskoj koji mogu i trebaju omogućiti daljnju uspješnu provedbu ovog zakona. A analiza rezultata primjene Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja kao i praćenje stanja u području graditeljstva od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, jasno ukazuje na ispunjavanje osnovne svrhe donošenja ovog predmetnog zakona. U tom smislu, primjena zakona posredno, pozitivno djeluje i na ubrzanje protoka kapitala i poticanje izravnih ulaganja u području gradnje. razumije./… svega toga i slijedom navedenih učinaka zakona smatramo da se daljnjim produženjem razdoblja njegovog važenja do 31. lipnja 2013. godine što se i predlaže ovim izmjenama zakona i nadalje osigura isti zakonski uvjeti Prema tome, klub HDZ još jednom na kraju podržava ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama kolega. Prelazimo na pojedinačnu raspravu, Franjo Lucić. Nema kolege? Gubi pravo na raspravu. Sljedeći prijavljeni Željko Kolar. Izvolite kolega. **Kolar, Željko (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovana zamjenice ministra, kolegice i kolege. Zakon o postupanju i uvjetima gradnje i poticanja ulaganja iz 2009. godine bio je dobar zakon i ove sada izmjene zakona također treba podržati. Cilj donošenja zakona bili su omogućiti početak gradnje gospodarski značajnih građevina u krećem roku, odnosno 45 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva za izdavanje rješenja za građenje, omogućiti uključivanje javno-pravnih tijela u pripremu projektne dokumentacije prije podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja, povećati odgovornosti sudionika gradnje, osobito projektanata, investitora tijekom pripreme projektne dokumentacije, povećati koordiniranost nadležnih javno-pravnih tijela koji sudjeluju u postupku izdavanja rješenja, pratiti i nadzirati postupak izdavanja akta za građenje i sankcionirati neučinkovitost Možemo reći da je manje-više u svim tim segmentima ovaj zakon postigao svoj cilj. I u samom tu zakonu je dosta toga rečeno i ne bih trebalo se više ponavljati. Na temelju članka 30. zakona još 2009. i 2010. godine sklopljeni su sporazumi ministarstva o pružanju stručne pomoći sa svim županijama i Gradom Zagrebom osim Koprivničko-križevačke županije koja to nije zatražila onda, ne znam kako je sada stanje. Te 20 velikih gradova u čijoj su nadležnosti izdavanje akta u području prostornog uređenja i gradnje, osim Rijeke, Siska, Varaždina i Samobora koji to onda nisu tražili. zadnjim evidencijama koje imamo ili koje barem ja znam 54,3% je rješenje ili akata izdano u roku od 45 dana ili kraće, 15,7% je rješenje izdano u roku 45 do 60 dana, 17,95 u roku od 60 do 100 dana a 12,1% zahtjeva riješeno je u roku dužem od 100 dana. Ako su sada podaci drugačiji ja bi molio zamjenicu ministra da nam da tu informaciju. I iskoristio bi priliku kad je zamjenica ministra ovdje, ako možemo dobiti podatak, s obzirom da smo imali Zakon o legalizaciji bespravno sagrađenih zgrada, da da informaciju kakvo je stanje, koliko je zahtjeva podneseni i napravimo malu komparaciju u odnosu na zakon prošli koji je bio, da li se izdavanju, podnošenju zahtjeva za izdavanje dozvola i kakvi su? I kakve daljnje korake misli poduzeti ministarstvo vezano na to da se što veći broj građenja uključi u legalizaciju. Hvala vam Hvala i vama. Zamjenice ministra da li želite završno? Izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka** Hvala lijepo. Evo, ja bih onda iskoristila i odgovorila uvaženom zastupniku Kolaru. Dakle, podaci vezani uz ovaj popularan zakon od 45 dana su otprilike statički ovi koji ste vi rekli, ali koristim ovu priliku vezano uz primjenu popularnog Zakona o legalizaciji. Dakle, mi smo napravili analizu, i pratimo i tražimo podatke svakog 15 u mjesecu. Sabor je 13. srpnja usvoji zakon novi, on je u primjeni od 4. Kolovoza. Dakle, za godinu dana starog zakona je bilo nešto manje od 15 tisuća zahtjeva vezano uz legalizaciju. Od 15.8. do 15.9. je bilo otprilike 5 tisuća zahtjeva. Prema zadnjim podacima koji su s današnjim danom, dakle 15.9., 15.10, ali nemamo podatke za sve urede. Imamo podatke od 53 ureda za 16, imao nešto ispod 5 tisuća zahtjeva. Mi očekujemo da je prema najavama koje imamo iz ureda za ovih mjesec dana od 15.9.do 15.10. otprilike 10 tisuća zahtjeva. Dakle, u grubo, bivši zakon u godini dana je bilo 15 tisuća zahtjeva a ovaj zakon u dva mjeseca isto otprilike takva brojka. Pri tome morate znati da je Vlada jer dva tjedna nije bilo, da je uredba donesena tek početkom 9.mjeseca i nije se do tada mogao ni primjenjivati. Što se toga tiče mi smo se odlučili za jednu kampanju dakle u kampanji pomažu i recimo kada gledamo Zagrebačka banka kada ima onaj svoj spot onda ona najavljuje i kreditiranje vezano uz legalizaciju. Ministar Vrdoljak i ja jednako tako aktivno sudjelujemo na svim okruglim stolovima i potičemo ljude da idu u legalizaciju, kao što i vidite inspekcija koja je tu već bila spomenuta mi nemamo nikakvih rušenja koja su velika rušenja ali kontinuirano se svaki tjedan uklanjaju zgrade koje su rađene iz 21.6.2011. iz sredstava koja ubiremo od legalizacije ministarstvo će i angažirati dodatne ljude za izdavanje rješenja dakle da se ne zadržimo samo na zahtjevima nego i na dobrom postotku rješavanja